продължаваме със заседанието. Имате думата, госпожо Дариткова. По § 27 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 29: „§ 29. § 29: „§ 29. Създава се чл. 222а: „Чл. 222а. Лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на този закон.“ По § 28 предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен. По § 29 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 3, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен. По § 30 предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „В § 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. Уводното изречение се изменя така: „Създава се чл. 227а“. 2. Създавания чл. 227а се изменя така: „Чл. 227а. (1) Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и дрогерии, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. (2) Националната карта. (2) Националната аптечна карта е съставна част от Националната здравна карта и се изготвя по правилата на нейното изготвяне. (3) В Националната аптечна карта не се включват аптеките, откривани съгласно чл. 222, ал. 4.“ 3. Създаваните чл. 227б – 227е отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30: „§ 30. Създават се чл. 227а 227а - 227е: „Чл. 227а. (1) Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. (2) В Националната аптечна карта аптечна карта не се включват аптеки, откривани по реда на чл. 222, ал. 4. (3) С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват дейности по: 1. отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК при условията и по реда на чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване; 2. приготвяне на лекарствени продукти; 3. отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 4. отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните; 5. отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали; 6. отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства; 7. отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание Чл. 227б. (1) Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. (2) За изработване на Областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на Комисията. (3) Представителите на общините по ал. 2 се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. (4) Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите по ал. 2 във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от представителните организации. (5) Областната аптечна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. (6) Всяка областна комисия представя на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта и цялата първична информация въз основа, на която е изготвена. Чл. 227в. Областната аптечна карта съдържа: 1. данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта; 2. броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта; 3. броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта. (2) Към областната аптечна карта по ал. 1 се прилага становище, изготвено по ред и критерии, определени в методиката по чл. 227б, ал. 5, относно необходимия минимален брой аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3, както и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в съответната област. Чл. 227г. (1) Националната аптечна карта се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който е председател на Комисията. (2) В състава на Комисията се включват управителят на НЗОК, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, двама представители на Изпълнителната агенция по лекарствата, от които единият е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Министерството на здравеопазването, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето. Чл. 227д. (1) Националната аптечна карта съдържа: 1. областните аптечни карти; 2. конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3 по области, общини и населени места; 3. разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места; 4. графично посочване на откритите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите, които извършват съгласно чл. 227а, ал. 3; 5. анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 по области, общини и населени места 6. определяне на областите, общините и населените места, в които при извършване на анализа по т. 5 е установен недостиг на открити аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3. (2) Анализът по ал. 1, т. 5 се извършва по ред и критерии, определени в методиката по чл. 227б, ал. 5, и задължително включва оценка на конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3, както и на разпределението на откритите аптеки по брой на населението. Чл. 227е. (1) Националната аптечна карта се утвърждава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. (2) Националната аптечна карта се актуализира при необходимост в случаите, определени с методиката по чл. 227б, ал. 5.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Преминаваме към обсъждане. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, професор Михайлов.

През следващите минути ще гласуваме едни от най-важните предложения на вносителя, които са свързани с

получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на този закон.“ Това е първото редакционно предложение. Второто редакционно предложение –

т. 2: „За изработване на Областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областният управител, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз…“ – и тук е моето редакционно предложение, което е съгласувано с Лекарския съюз и неговия председател – „двама представители на Българския лекарски съюз“.

„Данни за демографската структура – запетайка – това е редакционното ми предложение – болестността на населението и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта“.

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: „Данни за демографската структура, болестността на населението и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта.“

Национален център по обществено здраве, Национално сдружение на общините, двама представители..., трима на Фармацевтичния съюз, двама представители на Българския лекарски съюз“ – това е моето предложение – и един представител на Асоциацията „Помощник фармацевти“.“ Чл. 227д. Да се добави след т. 2, т. 3: „Анализ на болестността на населението по области, общини и населени места“.

Сега ще се опитам да се аргументирам. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да говоря за първото си редакционно предложение – то е аналогично с това, което аргументирах малко по-рано по отношение на търговията на едро, и мисля, че колегите обърнаха внимание на това. Какви бяха моите аргументи? Така се създава предпоставка да не се създава възможност за скрито придобиване на вериги от аптеки от едно и също лице със свързани с него лица по смисъла на Търговския закон. Основната част на моето изказване е свързана с реализирането на проекта „Национална аптечна карта“, който за нас е изключително важен. В този смисъл аз искам да кажа няколко думи в това направление. На първо място, колегите, които са с по-дълъг стаж в областта на здравеопазването, каквито са повечето от нашите колеги в Здравната комисия, знаят какви са цифрите на броя на аптеките през последните три десетилетия и как те главоломно се увеличиха, но при пълна дебалансираност на територията на страната. Искам да споделя на уважаемата аудитория и на тези, които ни слушат в момента извън аудиторията, че в над 70 общини на Република България в момента изобщо няма аптечни заведения, но в големите областни градове те са в огромно количество без всякакъв смисъл, като са нарушени основни принципи, по които се структурира аптечната мрежа във всички страни на Европейския съюз. Тази мярка е на базата на няколко критерия: отстояние на аптека до аптека и брой на населението. Мога да Ви споделя, което не е никакъв факт с някаква сериозна секретност, че на територията на Дания, която се дава от всички страни за пример в областта на здравеопазването, че върху 5 милиона Дания има само 270 аптеки, колеги, а на територията на Република България при недостига, който Ви цитирах преди малко, в момента има над 6500 аптеки, при общ брой на фармацевтите в момента около 6600. цялата идея, която по-късно ще се развие за създаването на аптеки с втори и трети адрес, на практика не може да бъде осъществена, независимо от бодряшките приказки, че фармацевтичните факултети продуцират кадри всяка година, тъй като няма никакъв стимул за фармацевтите да отидат и да работят в малки населени места. (Председателят за решаването на проблема на лекарствената политика в Република България този закон трябваше – това го казахме още и на първо четене, и на второ четене, да бъде много сериозно премислен в сътрудничество с представители на Фармацевтичния съюз, за да не се решава просто на парче в момента. Създава се един разрешителен режим, който обаче на практика няма да реши проблема за снабдяването на българските граждани с лекарства, а той ще остане по същия начин труден, както и до момента. (Силен шум и реплики от

трябва да бъде въведен национален регламент за откриване, съществуване и брой на аптеките във всяко населено място. Докато това нещо не се случи, на практика всички клаузи на този закон и на цялата Национална аптечна карта няма да помогнат на нацията да получи улеснен достъп до лекарства. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, професор Михайлов. Моля да се придържаме към ограниченията на времето. времето. Първо, да попитам за реплики дали има? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Йорданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Безспорно необходимостта от Национална аптечна карта никой не я оспорва, трябва да я има. За съжаление обаче тук, както и при Националната здравна карта, ние допускаме един основен дефицит – за какво ни е тази карта? Тази карта е да установи потребностите на тяхното географско разположение и там, където няма, да има способ от средства, с които да бъдат разкрити аптеки. Тук ние повтаряме лошите неща от Националната здравна карта – установяваме къде има недостиг на медицинска помощ, къде няма джипита, да го нарека най-общо, и до тук. Ние не правим нищо, за да направим достъпна медицинската помощ, тоест да увеличим броя на джипитата или аптеките. Затова аз мисля, че трябва да се намери механизъм, който трябва да ни го предложи министърът на здравеопазването, ние да имаме императивни способи и параметри, с които да предизвикаме създаване на аптеки там, където се установява недостиг. На второ място, терминът „денонощна аптека“ не се коментира в Националната аптечна карта. Аз мисля, че той трябва да се коментира, защото денонощната аптека е нещо много важно. Както имаме денонощни центрове за спешна медицинска помощ, така българските граждани се нуждаят денонощно от достъп до лекарствени средства. Затова правя следното предложение

Изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще направя съвсем кратко изказване във връзка с преждеговорившите. Искам да обърна внимание на аудиторията, че лично всички, които следят текста, ще си зададат въпроса нашите колеги от „Коалиция за България“, в лицето на госпожа Найденова, която преди малко излезе и каза, че в момента нашият законопроект не се нуждае от Здравна карта на аптеките, а всички аптеки и това, което ние предлагаме, може да влезе в Националната здравна карта.

предложенията, които бяха направени – господин Председател, това е към Вас, в никакъв случай аз не мога да приема, че това може да бъде редакционна промяна – това, което преди малко беше цитирано, за създаването на денонощни аптеки. Мисля, че философията и мястото на тези предложения бяха между първо и второ четене, където съответно можеше да бъдат направени и аргументирани. Тук, в залата, аз считам, че това всъщност не е редно дори да бъде подлагано на гласуване. Тъй като очаквам от страна на

Нашето предложение касае Националната аптечна карта да влезе в състава на Националната здравна карта. Ако си спомняте, преди време, когато гледахме Закона за лечебните заведения, имахме предложение Националната здравна карта да влезе в Закона за здравето, Закона за здравето, тъй като там е и Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина. За съжаление, този дребен елемент не е отчетен от колегата. Ние не сме против Национална аптечна карта, но тя трябва да влезе и картата да бъде една обща, може би наименованието да бъде друго, за да може министърът на здравеопазването да има цялостен поглед върху системата на здравеопазването. Нещо друго, ние предлагаме не само аптеките да влязат, ние предлагаме дори и дрогериите, регистрирани

Защото, защо са ни аптеки, дори и да бъде спазено някакво условие – да има разпределено като мрежа, разпределено според това, това и това, когато работното на тези аптеки не е денонощно или в определени часове имат възможност да работят. Явно, че ние трябва да обвържем и с работното време тази карта. Благодаря, госпожо Найденова. Навлязохте и по същество на темата, но така или иначе, продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо Дариткова, за изказване.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 Националната здравна карта беше създадена в Закона за лечебните заведения като предпоставка за това, от една страна, да се идентифицират потребностите, от друга страна, да се регламентира начинът на сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса, всички лечебни заведения, които присъстват в Националната здравна карта, имат право да работят с Фонда – това беше смисълът донякъде, и в същото време да се идентифицират дефицитите и евентуално с определени политики да се потенцира придобиването на специалности, които са дефицитни, или разпространението на лечебни заведения от различните нива на медицинска помощ и откриването им в зони, в които няма достъп. Смисълът на Аптечната карта е коренно различен. Аз искам да подчертая, че Законът е приет на 6 март. Срокът беше максимален, имахте възможност да правите предложения и смятам, че е признак на лоша парламентарна култура тук, в залата, да се правят редакционни предложения, които са смислови по своя характер и в същото време не са достатъчно добре мотивирани. Защото аз не разбирам по каква причина представители на Българския лекарски съюз ще участват в изработването на Националната аптечна карта, така както представителите на Българския фармацевтичен съюз нямат отношение и не участват в изработването на Националната здравна карта. Освен това, ако се идентифицират потребностите от аптеки и от и от достъп до лекарствени продукти, в Методиката министърът може да посочи ясно да се определи и да се опише и това дали на територията на съответната област има аптеки с 24-часов режим на работа. Това всичко ще бъде във възможностите, така както сме определили, смисълът, изработването, определянето и функционирането на Националната аптечна карта. Затова аз искам да подчертая, че Здравната комисия е била абсолютно толерантна и отворена към всички предложения, можеше да ги направите и по време на заседанието на Комисията, но тук, в пленарната зала, да се правят такива промени

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема доктор Дариткова, ако Вие може да твърдите, че Националната здравна карта и Националната аптечна карта не са органично свързани и не трябва да бъдат в пряка симбиоза, аз смятам, че Вие не си давате сметка за значимостта на проблема здравеопазване в Република България и всички негови параметри в момента. Ясно е, че когато се създава Национална аптечна карта, освен демографският анализ, който е посочил вносителят, когато е предложил този закон, трябва да се има предвид и болестността на населението, а тя е обект на интерес, е обект на интерес, на компетенция и на квалификация на специализираните органи и техните представители в обществото, какъвто е Лекарският съюз. Снощи разговарях с доктор Маджаров съвсем спокойно и съвсем сериозно по този въпрос. Той напълно се съгласи с моите аргументи и смятам, че няма нищо страшно, нищо лошо да бъдат включени представители на Лекарския съюз при изработването на Националната и на регионалните аптечни карти,

Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Дуплика желаете ли, госпожо Дариткова? Не. Други изказвания? Не виждам. Закривам дискусията по тези параграфи. Ще се опитам, доста трудно ще бъде да се обобщи да направим гласуването, но бих възприел едно малко по-широко тълкуване на редакционните предложения. Смятам, че направените от професор Михайлов и от господин Йорданов предложения могат да бъдат тълкувани, и като такива ще ги обединя, така че да направим по-малко гласувания. Но мисля, че е редно, при положение че са направени и мотивирани, да ги приемем или отхвърлим с гласуване. Затова предлагам да направим следните гласувания: Първо, по § 29, чл. 222а, постъпи предложение от професор Михайлов… (Реплики.) Да, § 27, който става § 29, в редакцията на Комисията и аз коментирам сега предложението на професор Михайлов, което е към

Ще обединя две от предложенията на професор Михайлов. Моля, професор Михайлов, ако нещо неточно предавам, да дадете знак.

след: „Българския фармацевтичен съюз“ се добавя „двама представители на Българския лекарски съюз“. (Реплики.) Има и други, но за представителите на Българския лекарски съюз бяха тук двете предложения. Подлагам на гласуване

след: „данни за демографската структура“ се добавя запетайка и текстът „болестността на населението и потреблението“ и продължава: „на лекарствени продукти“. Коректно ли е? Гласували

Останаха още две гласувания. В чл. 227д, ал. 1, да се създаде нова т. 3. Тук ще помоля професор Михайлов да ми помогне, или колегите, тъй като се добавя: „болестността на населението и“…, „анализ на болестността на населението по области, общини и населени места“. Моля, процедура за гласуване.

края да се добави: „включително денонощни“. Гласували 92 народни представители: за 13, против 61, въздържали се 18. Предложението не е прието. И стигаме вече до последното гласуване. Подлагам на гласуване § 30 в редакцията на Комисията.

ИАЛ изпраща по служебен ред искане до съответната РЗИ за издаване на хигиенно заключение. Регионалната здравна инспекция издава хигиенното заключение в срок до 14 дни от постъпване на искането и го изпраща по служебен ред на ИАЛ. До получаване на хигиенното заключение в ИАЛ срокът по чл. 229, ал. 2 спира да тече.“ По § 32 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83. ал. 5, т. 2 от Правилника Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 32 да бъде отхвърлен. По § 33

Подлагам на гласуване следното: § 31 в редакцията на Комисията, отхвърляне на параграфи 32, 33 и 34,

„§ 38б. В чл. 258 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в изречение първо думите „Към министъра на здравеопазването се създава Национален“, се заменят с думите „Към ИАЛ се създава“; б) изречения 2 и 3, се заличават. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Съставът и дейността на съвета се определя с устройствения правилник на ИАЛ.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Цените и реимбурсирането на лекарствените продукти се определят от ИАЛ и се утвърждават от министъра на здравеопазването.“. 4. Алинеи 4 и 5 се отменят.“ Комисията не подкрепя предложението.

По § 20 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21: „§ 21. § 35: „§ 35. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 4 думите „съгласувано със“ се заменят със „след становище на“, а след думите „Закона за здравето“ се добавя „като в случай че в 30-дневен срок от получаването на искането не постъпи становище от съответния експертен съвет, съветът утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтичните ръководства“. 2. В ал. 4 думите „и промени“ се заменят с „промени, поддържане на реимбурсен статус и оценка на здравните технологии“. По § 40 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 36: „§ 36. чл. 259б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 8 думата „който“ се заменя с „които“. 2. Създава се ал. 4: „(4) Когато за лекарствен продукт в болнична опаковка, съгласно разрешението за употреба, е подадено заявление за извършване на процедура по чл. 259, ал. 4,

„ИАЛ“. § 40б. Чл. 261 се изменя така: „Чл. 261. (1) Служителите и длъжностните лица на ИАЛ са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им и договорни задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон. (2) Във връзка със задълженията си по ал. 1 лицата подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ, съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.“

първо искам да се държите малко по-възпитано и не да ми казвате: „Какво искате Вие?“ Искам това, което се полага по Правилника. Две минути преди един час от края на заседанието искам 15 минути почивка от името на парламентарна група. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Ако не желаете да дадете тази почивка, точно след 3 минути ще поискам поименна проверка. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, предлагам процедура – работното време на парламента да бъде удължено до приемането на Закона.

Добре, поименна проверка.

Моля, колеги, заемете местата си.

и трима. Има кворум. Продължаваме. Подлагам на гласуване предложението на колегата да работим до края на гласуването на Закона за Закона за лекарствените продукти

Маринов да ни запознае с обективната обстановка, която е по желание на колегите от „БСП за България“. Ще бъде дадена само информация.

МАРИНОВ: Ще Ви запозная накратко с информацията, свързана с проведения вчера вечерта протест пред Министерския съвет.

са се преместили пред Народно събрание 2, – в зоната на площад „Независимост“, и пред сградата на Министерския съвет. Около 19,30 е започнало шествие по маршрут: булевард „Александър Дондуков“, улица „Георги Сава Раковски“, улица „Оборище“, булевард „Васил Левски“, булевард „Цар Освободител“ до площад „Независимост“, където се е провел митинг.

След около един час по фасадата на сградата на Народно събрание 2, са се покачили четири лица, които са разпънали транспарант с дължина около 5 м и надпис „Продава се!“.

и ГЕРБ.) Моля, дръжте се прилично в залата! Ще помоля квесторите да Ви изведат! Успокойте се! Успокойте се, господин Мирчев, и не се правете на жертва, моля Ви! Хайде по-спокойно! Нека да чуем министърът какво ще каже, ще разкаже и за случая, който… (Реплики

пада, като в този момент обособена група от протестиращи започва да хвърля предмети, камъни и бутилки по служителите на Министерството на вътрешните работи, охраняващи зоната за сигурност на сградата на Народно събрание 2, и намиращи се пред централния ѝ вход, където към момента се намират множество представители на медиите, организаторите на мероприятието и протестиращи. Всичките тези действия бяха излъчвани и онлайн по телевизията от присъстващите там медии. В същото време са взривени и две силни самоделни взривни устройства. Един от протестиращите, присъстващ на мястото, пада най-вероятно вследствие от взривените взривни устройства, а при опита на двама униформени полицаи да проверят състоянието му и да му окажат помощ същите биват атакувани от протестиращите, като част от тях се насочват към входовете на Народното събрание –2. Там започват да удрят и ритат друг униформен полицай, както и да чупят вратата на сградата. Хвърлени са множество бутилки, пликове и кутии с червена боя и течност, миришеща на ацетон. вътрешните работи – един с порезна рана от стъкло в областта на главата и един с наранявания по тялото, вследствие на хвърлени твърди предмети и на удари. Предприети са мерки по изтласкване на протестиращите от зоната за сигурност пред Народно събрание 2, с цел опазване целостта на сградата, представляваща институцията Народно и евентуалното недопускане на нахлуване на протестиращи в нея. По случая е образувано досъдебно производство, извършен е оглед и съответните процесуално следствени действия, като

проведени процесуално следствени действия са задържани още седем лица, които са присъствали и са извършили съответните неправомерни действия пред сградата на Народното събрание. Работата по случая продължава, материалите са докладвани в компетентната прокуратура. В 15,00 ч. в Столична дирекция на вътрешните работи ще бъде даден брифинг с изнасяне на съответната информация, касаеща протичането на протеста. Още във вчерашния ден Министерството на вътрешните работи, в частност Столична дирекция на вътрешните работи като компетентна териториална структура, изнесе информация, че получаваме постоянно оперативни сигнали по различни канали за евентуална ескалация и наличие на групи от провокатори, които да търсят конфронтация с полицията или да търсят атака към сгради, представляващи институциите на Република България. За съжаление, тази информация вчера се потвърди, вследствие на което Столичната дирекция на вътрешните работи е предприела съответните действия за днешния ден, но пак искам да се обърна към всички граждани, които излизат на протест, да го правят мирно – полицаите са там, за да оказват помощ на тези, които протестират, да правят така, че те да могат спокойно да протестират. Нямаме случай, в който да е потърсена помощ от полицаите на място и да не е оказана. Оказахме много помощ на протестиращи граждани, които имаха проблеми със здравето – припадаха, търсеха помощ от полицаите, има осигурени линейки, има бърза комуникация с организаторите. Но пак казвам: сигналите са тревожни и сами виждате, че вече вече се потвърждава това, че има организация за търсене на ескалация на самия протест. Фактът, че на място са взривени две самоделни взривни устройства, изстреляни са пиротехнически средства, които, попадайки в човешкото тяло, имат възможност да нанесат сериозни травми дори и смърт – зависи от това къде попадат, достатъчно ясно говори, че се търси целенасочена конфронтация за нарушаване на обществения ред и атака срещу полицейските служители, които охраняват обществения ред. По отношение на случая, за който Вие говорите, няколко пъти беше давана информация. Директорът на Столична дирекция извършва съответната проверка, която ще завърши максимално бързо. Към този момент аз не мога да Ви дам информация за хода на проверката, тъй като тя още тече. Но искам да се обърна към всички и да заявя, че полицейските служители не са там, за да бъдат поругавани, да бъдат атакувани и бъдат провокирани. Те са там, за да пазят обществения ред, да пазят живота и здравето на намиращите се там граждани, да пазят институциите и сградите, които олицетворяват институциите на Република България, защото смятам, че това е изключително важно,

си позволяват да посягат на полицай, който стои срещу тях: голяма част от тях са с жълти жилетки като жест на добронамереност и ни показват, че са там, за да им помагат, а не да им навредят. Искам да не се бърка защитното оборудване с въоръжение, защото то не е такова – оборудването на полицая е с цел да го предпази от атаките срещу него. Искам да се отразява обективно ситуацията, така че да не се правят внушения, че когато полицията е провокирана и по закон има право и прилага физическа сила и помощни средства, да се говори, че тя бие. Когато полицаят е застрашен, законът му позволява да използва физическа сила и съответните помощни средства. В конкретната ситуация всеки един от полицаите там е оправомощен от закона негова преценка – дали се чувства заплашен, дали е нарушена неговата неприкосновеност, която законът също му дава, дали има заплашени граждани, преценява до каква степен да използва правомощията, дадени му от закона. Всички полицаи са инструктирани максимално

Може би нещо не сме се разбрали сутринта. Ние извикахме министър Маринов, за да коментира случаите на полицейско насилие от втория ден на протеста. Ние разбираме, че е по-удобно да се говори за случая от вчера, да, той е важен! Ние осъждаме насилието, упражнено от определена група лумпени, които целяха да дискредитират протеста, но ние не чухме поне една дума за съжаление за това, което стана втория ден. Аз не мога да разбера как тези полицаи се защитават от паднал човек, извлечен от под колоните, когото ритат по цялото тяло, включително в главата?! Аз разбирам, че министърът трябва да защитава полицията и хората, които са му подчинени, но как пък нямаше малко съвест да се извини, да изрази съжаление, да каже, че повече няма да се случва по този начин? Колко време е необходимо,

не дадохте на министъра да разбере, че той е тук не за да ни занимава с вчерашната случка, която не е за подценяване, а затова, че един човек в продължение на повече от два дни беше в безсъзнание. Как може изобщо такъв подход и такова отношение?! Ние също призоваваме хората да не се настройват срещу полицията, но държим министърът и полицията да се държат адекватно по същия начин и да стимулират гражданите да протестират мирно, а не с това отношение да създават допълнително напрежение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Министърът каза, че се води разследване по случая и в момента, в който има готовност, отново ще го поканим тук, за да ни уведоми какво е показало разследването. Господин Ченчев, заповядайте и Вие. Добре.

да изискате министърът да остане и да чуе. Докога ще го криете по този начин?

Имаме случай на брутално пребит български гражданин, на когото са му поставени белезници и е пребит. Поради тази причина искаме установяване на истината, разбирате ли, и Вие трябваше да оставите министърът, който да отговори?! Господин Ченчев, Вие нали четете Правилника и знаете каква е процедурата по този правилник? Министърът каза, че тече разследване и ние също…

Върнете го по възможност веднага. Да се върне и да докладва това, за което беше извикан, което Ви е в компетенциите. Защото той избяга толкова бързо, че даже колегите не успяха да видят кога напусна сградата. Върнете го по най-бързия начин, защото този въпрос не може да остане така! Ако чакаме проверка по случая от събота, питам: кога завърши проверката от случая снощи? Тук не става въпрос за проверка, а става въпрос да дойде и да каже защо българската полиция преби един младеж пред очите на всички български граждани, завързан с белезници и хвърлен на земята от два метра? Така че, госпожо Председател, отговорността е изцяло Ваша да върнете незабавно този министър в пленарната зала.

подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен. По § 42 – предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването предоставят на съвета информация за заплатените лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6 по ред, определен в наредбата по ал. 5.“ Предложение

„Чл. 261б. Лекарствен продукт може да се продава на територията на страната само след влизането в сила на решението на съвета за утвърждаване на цена/пределна цена или регистриране на цена, с изключение на лекарствените продукти по чл. 9 и чл. 266а. Чл. 261в. (1) Лекарствен продукт може да се продава на цена, не по-висока от утвърдената цена по чл. 261а, ал. 1, от пределната цена по чл. 261а, ал. 2 или от регистрираната цена по чл. 261а, ал. 3. 3. (2) Търговецът на дребно е длъжен да посочи продажната цена върху опаковката на лекарствения продукт на обозначено от производителя място. (3) Цените на лекарствените продукти, включени в стойността на оказаната от лечебните заведения медицинска помощ, не може да бъдат по-високи от цената, на която лечебното заведение е закупило лекарствения продукт от търговеца на едро. едро. (4) Лекарствен продукт не може да се продава на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения на цена, по-висока от стойността, определена по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5. ал. 5. (5) За лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 с ниво на заплащане 100 на сто, не се начислява надбавка за търговец на дребно при отпускането им в аптека.“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

и от опозицията в парламента, не виждам никой, а имам да чета четири страници. Затова Ви моля, за да спестите на народните представители и на мен усилието, да оттеглите предложението си. Освен това и философията на текстовете, които гласуваме, е коренно различна. Ние приехме, че няма да включим вече минавам по смисъла, можете да го трактувате и като изказване, няма да включим наредбата за цени и реимбурсиране в тялото на Закона. Ще включим само основните параметри на ценообразуването и определянето реимбурсацията на лекарствените продукти и в този смисъл Вашите предложения не съответстват на това, около което се обедини Комисията по здравеопазване. И по същество предложенията Ви трябва да бъдат отхвърлени. Докладвам § 44. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители – § 44 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „Параграф 44 се изменя така: „§ 44. В глава дванадесета се създава раздел III с чл. 261е

видове търговци. (2) Цена на производител е тази цена, която не може да бъде по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция, като лекарствения продукт и/или медицинското изделие се получава от склада на производителя; (3) Референтна цена на производител е тази цена, която представлява сбор от цената на производител по ал.2, цената за превоза, платените застраховки, цената за превоза, платените застраховки, данъци и такси, платени до уговорено място. (4) Референтна цена на търговец на едро е тази цена, която представлява сбор от цената на производител по ал. 2 или референтната цена на производител, по ал. 3, цената за превоза, надбавка за търговец на едро, платените застраховки, данъци и такси платени до склада на търговеца на едро в Република България. Цената важи за продадени лекарствени продукти и медицински изделия от склада на търговеца на едро. (5) Доставна цена на търговец на едро е тази цена, която представлява сбор от цената на производител по ал. 2 или референтната цена на производител по ал. 3, цената за превоза, надбавка за търговец на едро, платените застраховки, данъци и такси платени до склада на търговеца на едро в Република България. Цената важи за доставен и продаден лекарствен продукт и/или медицинско изделие до лечебно и/или здравно заведение, и/или търговеца на дребно (аптеката). Доставната цена на търговец на едро се утвърждава от ИАЛ. (6) Референтна цена на търговец на дребно е тази цена, която представлява сбор от референтната цена на търговец на едро по ал. 4, цената за превоза, платените застраховки, данъци и такси, надбавка за търговец на дребно или доставната цена на търговец на едро, надбавка за търговец на дребно. (7) Продажната цена на търговец на дребно по този закон за лекарствени продукти и медицински изделия заплащани частично или изцяло с публични финансови ресурси, не може да бъде по-голяма от Референтната цена на търговец на дребно. Продажната цена на търговец на дребно се утвърждава от ИАЛ. (8) Пазарна цена е стандартната цена, която човек или лечебно заведение е готов/о да плати за едно лекарство или медицинско изделие в аптека, което не се заплаща частично или изцяло с публични финансови ресурси. (9) Продажна цена е цената за бройка или за определено количество, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, на която лекарствения продукт или медицинското изделие се предлага на потребителя. (10) Регулирана цена е цена, която предотвратява монополното проявление на пазара. Регулирани цени са доставната цена на търговец на едро и продажната цена на търговец на дребно, изпълняващи социални функции, като регулацията се извършва от ИАЛ, съгласувано с Министерство на труда и социалната политика. Регулираната цена е крайна продажна цена утвърдена от ИАЛ. (11) Цена на придобиване е цена на лекарствени продукти и медицински изделия, за хуманна употреба, заплащани частично или изцяло с публични финансови ресурси, включени в Позитивния лекарствен списък, договорен с НРД по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване и на лекарствените продукти и медицински изделия включени в Социалния лекарствен списък. (12) Конкретна цена е цена договорената цена между продавача и купувача. (13) Цена на „Болничен потребител е цена на лекарствен продукт и/или медицинско изделие заплащана от лечебно и здравно заведение с публични финансови ресурси, когато лекарствения продукт и/или медицинското изделие е доставено в „болнична опаковка“. (14) Краен потребител по смисъла на този закон е физическо или юридическо лице, което придобива лекарствени продукти за собствени нужди от търговец на дребно регистриран по този закон.

търговец на едро, продаващ лекарствен продукт и/или медицинско изделие, на лечебни и здравни заведения, и на аптеки от територията на централен склад, по „Референтна цена на производител“, може да ползва надбавка до 4 %; 2. търговец на едро, доставящ лекарствен продукт и/или медицинско изделие, на лечебни и здравни заведения на територията на лечебното и/или здравно заведение, и на аптеки по „Референтна цена на търговец на едро“, може да ползва надбавка до 6%; 3. търговец на едро, съхраняващ за определено време определено чрез правилника за прилагане на този закон лекарствени продукти и медицински изделия за резерв предназначен за бедствия, аварии и епидемии, и Националната сигурност в здравеопазването, може да ползва допълнителна надбавка от 1%; 4. търговец на дребно (аптека), в зависимост от местоположението и работното време, може да ползва следните надбавки: аптека с осемчасов работен ден, с почивни събота и неделя – може да ползва надбавка до 15%; б) аптека с осемчасов работен ден, с почивен ден неделя – може да ползва надбавка до 16%; в) аптека с осемчасов работен ден, без почивен ден – може да ползва надбавка до 17%; аптека с 24-часов работен ден, 365 дни в годината – може да ползва надбавка до 18%; д) аптека продаваща лекарствени продукти и/или медицински изделия, в областен град – може да ползва допълнителна надбавка от 1%, в зависимост от условията при които реализира своята дейност, посочена в б.

която не може да бъде по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция; 2. надбавка за търговец на едро в размер до 4 на сто от заявената по т. 1, но не повече от 10 лева; 3. надбавка за търговец на дребно в размер до 16 на сто от заявената по т., по т., но не повече от 25 лв. (2) Цената на лекарствен продукт, включван в ПЛС, се изчислява като сбор от елементите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената стойност. (3) Когато за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в страните по ал. 1, т. 1, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от най-ниската цена на производител/производители, вписан/вписани в разрешението за употреба/решението на Европейската комисия, издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета, на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица в страните по ал. 1, т. 1. (4) Когато за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в страните по ал. 1, т. 1, както и цена на производител съгласно ал. 3, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от най-ниската цена на производител на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, който се счита за референтен по смисъла на чл. 28 и е включен в ПЛС. (5) Цена на производител в страните по ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 е: 1. цената, обявена за цена на производител и оповестена от съответните държавни институции, включително на интернет адресите, на които се публикуват цените на лекарствените продукти, и/или в базата данни по Споразумението за съвместна дейност EURIPID Collaboration (Споразумение за съвместна дейност по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти);

продукти се установи само в базата данни по Споразумението за съвместна дейност EURIPID Collaboration, цената се взема предвид след потвърждение от държавната институция на съответната държава. (8) Когато заявената цена на производител е до 10,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 4 и 16 на сто. сто. (9) Когато заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 4 и 16 на сто. на сто. (10) Когато заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 4 на сто, но не повече от 10 лв., и 16 на сто, но не повече от 25 лв. Чл. 261з. (1) Цената на лекарствен продукт и/или медицинско изделие, включван в Социалния лекарствен списък, заплащан частично или изцяло с частни финансови ресурси, съгласно този закон, се образува от следните елементи: 1. цена на производител, която не може да бъде по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция; 2. надбавка за търговец на едро в размер 4 на сто от заявената по т. 1 цена; 3. надбавка за търговец на дребно в размер 16 на сто от заявената по т. 1 цена. цена. (2) Цена на производител в страните по ал. 1, т. 1 е: 1. цената, обявена за цена на производител и оповестена от съответните държавни институции, включително на интернет адресите, на които се публикуват цените на лекарствените продукти, и/или в базата данни

по магистрална и фармакопейна рецептура в аптека, се определя по реда на правилника за прилагане на този закон. (4) Социалният лекарствен списък се публикува на електронната страница на ИАЛ и се актуализира ежемесечно. Чл. 261и. Конкретните цени и обемите на лекарствени продукти и медицински изделия, заплащани с публични финансови ресурси за хуманна употреба, включени в Позитивния лекарствен списък и Социалния лекарствен списък, се определят ежегодно по време на бюджетната процедура

Цените, по които продава аптеката, се публикуват на електронната страница на Министерството на здравеопазването. (4) За всяка промяна лицето, получило разрешение за търговия на дребно, уведомява ИАЛ в тридневен срок преди настъпването на промяната. При инцидентни случаи ИАЛ се уведомява в момента на настъпване на събитието за отразяването на електронната страница на Министерството на здравеопазването. (5) Конкретните процедури по изискванията на търговеца на дребно, ИАЛ и Министерството на здравеопазването се разписват в Правилника за прилагането на този закон. Чл. 261й. (1) Чрез търга по чл. 261и, ал. 1 се определят трима доставчици с най-ниски референтни цени на търговец на едро за лекарствен продукт и/или медицинско изделие с еднакво съдържание на активно вещество и/или свойства. На тази основа се определя и регистрира „Среднопретеглена цена на търговец на едро“ за единица лекарствен продукт и/или медицинско изделие. Среднопретеглената цена се регистрира като „Среднопретеглена референтна цена на търговец на едро“ за даден продукт. (2) Притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители, спечелили ежегодно правото на доставка на лекарствени продукти и/или медицински изделия, могат чрез договаряне с платците (НЗОК, Министерството на здравеопазването и др.) да договарят намаляване на „Среднопретеглена референтна цена на търговец на едро“ за съответната година. (3) Чрез договора за доставка между спечелилите право на доставка на лекарствени продукти и/или медицински изделия търговци на едро по ал. 1 се определят конкретните обеми, които търговецът на едро се задължава да осигури на пазара. (4) В договора между търговеца на едро и платеца се договаря средното отклонение от потреблението на конкретен лекарствен продукт и/или медицинско изделие по месеци. (5) При неизпълнение на договорените количества в срок от конкретен търговец на едро неизправната страна заплаща направените разходи от платеца (НЗОК, МЗ и др.) за доставката на договореното количество лекарствени продукти и/или медицински изделия. (6) В случай на неусвояване от пазара търговецът на едро има право, след разрешение, получено от ИАЛ, конкретен лекарствен продукт и/или медицинско изделие да бъде реализиран на пазари извън страната. (7) В случай на недостиг на пазара от лекарствен продукт и/или медицинско изделие търговецът на едро е длъжен да направи допълнителни усилия, за да бъде осигурен пазарът на цена, не по-голяма от среднопретеглената референтна цена на търговец на едро за съответната година. (8) За дългосрочно осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия се сключват дългосрочни договори, като промяна в „Среднопретеглената референтна цена на търговец на едро“ се извършва само след представянето представянето от страна на търговеца на едро на достатъчно доказателства за наличието на факти и обстоятелства, подкрепящи необходимостта от промяна на среднопретеглената референтна цена на търговец на едро. (9) Задължително се провежда нов търг, независимо от дългосрочен договор с търговец на дребно, когато нов търговец на едро е получил необходимото разрешение за производство и търговия на едро и е заявил по-ниска цена на едро от „Среднопретеглената референтна цена на търговец на едро“. (10) При дерегистрирани лекарствени продукти и/или медицински изделия от българския пазар ИАЛ организира осигуряването на условия отново да бъдат регистрирани такива чрез директни преговори с производители.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На първо четене на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, гледайки философията на вносителя,

Философията – Вие знаете, след като предлагате да отпаднат тези членове, цитирам: „Процедурите по регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и включване на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък се разписват на ниво закон, тъй като в момента уредбата е в подзаконов нормативен акт, а именно в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Тези процедури имат характер на административни режими по смисъла на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, поради което систематичното място на уредбата е в закон и това е причина за предложената законова промяна“. Това е част от мотивите на вносителя. Всички знаем, че вносителят е Министерският съвет и под това внасяне стои подписът на председателя на Министерския съвет господин Бойко Борисов. Какво става между първо и второ четене? Доктор Иванов, Вие ни хвърляте в тревога! Вие заставате ли зад това, че трябва да отпаднат параграфи 44, 45, 46 – до 47, против предложението на Министерския съвет и този, който го е подписал – министър-председателя?!

Уважаеми колеги, без да злоупотребявам с Вашето търпение, като други, искам да кажа, че Здравната комисия не е пощенска кутия – ние имаме право на мнение и прилагане на разпоредбите така, както е съобразено със Закона за нормативните актове. В този смисъл не смятаме, че Наредбата трябва да бъде изцяло пренаписана в Закона. Това прави Закона изключително тежък и труден за прилагане. Освен това Наредбата урежда по-динамична материя, която предполага и по-лесна интервенция в нея. Затова искаме текстовете, които наистина могат да създадат затруднения при прилагането, да останат в наредба – това позволява да се реагира своевременно, когато има промени и се налага примерно да се променят цени на лекарствени продукти, нива на реимбурсация, референтни държави или други теми, които могат да бъдат обект на регулация в Закона. Аз очаквах Вие да защитите Вашите предложения – ще помоля колегите в никакъв случай да не ги подкрепят, независимо от „мощната подкрепа“ от Вашата парламентарна група, защото по-объркани, по-неясни и по-еклектични текстове от предходния закон, който четох, скоро не бях виждала и чела.